sada ćemo objediniti raspravu o: - Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2012.godinu koju je dostavila Vlada na temelju članka 33. Zakona o službenoj statistici Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2014.godinu Predlagateljica godišnjeg plana je Vlada RH. Raspravu je proveo o oba prijedloga Raspravu je proveo o oba prijedloga Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će izvješće i prijedlog plana obrazložiti zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta gospodin Saša Zelenika. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice, uvaženi zastupnici. Dakle kratko. Što se Izvješća o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2012. godinu tiče u skladu sa Zakonom o službenoj statistici Državni zavod za statistiku izradio je Izvješće o izvršenju godišnjeg plana. Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti bilo je predviđeno provođenje 280 statističkih istraživanja i 58 ostalih ostalih statističkih aktivnosti što uključuje projekte i stručno metodološke radove. Sva planirana istraživanja izvršena su u cijelosti. Državni zavod za statistiku proveo je najveći broj statističkih aktivnosti i to 169 statističkih istraživanja i 44 projektna projektna i stručno-metodološka rada dok ostale aktivnosti su onda druga tijela državne uprave provodila. Za provedbu navedenih aktivnosti u 2012. godini Državni zavod za statistiku planirao je 99,8 milijuna kuna. Utrošeno je nešto više 103 milijuna kuna. Od ukupno planiranih sredstava za provedbu najopsežnijih i najsloženijih statističkog istraživanja to je popis stanovništva. Utrošeno je 13 milijuna kuna, dio toga putem mjere javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Državni zavod za statistiku izradio je predmetni dokument na temelju pribavljenih izvješća, odnosno na temelju mišljenja nositelja službene statistike ministarstva, te ostalih tijela državne uprave. Uz nacrt opet sukladno zakonu prijedloga predmetnog dokumenta pribavljeno je mišljenje Statističkog savjeta Republike Hrvatske koje je na sjednici održanoj 15. srpnja 2013. godine prihvatio predmetni dokument. Što se pak prijedloga Godišnjeg provedbenog plana statističke aktivnosti RH za 2014. godinu tiče taj godišnji provedbeni plan obuhvaća pregled svih statističkih istraživanja, odnosno razvojnih aktivnosti koje nositelji službene statistike namjeravaju provesti u 2014. godini. Godišnjim provedbenim planom planirano je provođenje ukupno 300 istraživanja, znači desetak posto više nego u 2012. godini od čega Državni zavod za statistiku kao glavni nositelj koordinator i desiminator sustava službene statistike provodi najveći broj istraživanja 223, znači opet za usporedbu 2012. to bi bilo 169. Prikaz statističkih istraživanja i projekata, dakle kaže da će od tog broja 102 istraživanja i mjerenja biti na području demografske i društvene statistike. Drugo najveće područje je ono poslovne statistike sa 82 mjere, 39 će se ticati statistike poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 32 makro ekonomske statistike, 36 multidisciplinarnih istraživanja i 2 podrške statističkom outputu takozvanom. Novi pristup izradi godišnjeg plana rezultirao je usklađivanjem šireg skupa institucija kao i ostalih korisnika u proces njegove izrade, pa je nakon objedinjavanja nacrt prijedloga dostavljen na mišljenje svim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave i prošao je postupak javne rasprave. Temeljem Zakona o statistici Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti određuje se iznos sredstava za provođenje statističkih aktivnosti koja moraju biti osigurana u državnom proračunu RH. U skladu sa državnim proračunom za ovu i projekcijama za sljedeće dvije godine ukupna sredstva potrebna za provedbu Godišnjeg provedbenog plana iznose ukupno 121,6 milijuna kuna. Tu je značajno na primjer primijetiti da rastu vlastiti prihodi, znači da se sve više Državni zavod za statistiku nudi svoje usluge i širem krugu korisnika. Što se postupka izrade i donošenja Godišnjeg plana tiče opet sukladno zakonu poslove službene statistike obavljaju Državni zavod kao središnje tijelo, Upravno tijelo grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike, Hrvatska narodna banka i druga ovlaštena tijela službene statistike određena programom. Program statističkih aktivnosti utvrđuje sljedeća ovlaštena tijela. Dakle, Agencija za zaštitu okoliša, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Godišnjeg provedbenog plana Državni zavod za statistiku zatražio je od nositelja službene statistike da se i oni uključe u izradu dokumenta, odnosno da dostave istraživanje iz svojeg područja rada. Krajem srpnja 2013. godine Državni zavod izradio je objedinjeni dokument te ga dostavio na mišljenje nositeljima službene statistike, ali i svim ministarstvima te ostalim tijelima državne uprave. Na temelju dobivenih mišljenja zavod je izradio, dakle predmetni plan, odnosno prihvatio je sve one primjedbe za koje ocjenjuje da se mogu prihvatiti odnosno da pridonose kvaliteti dokumenta. Državni zavod za statistiku ujedno je proveo internetsku javnu raspravu sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću čiji je cilj i svrha bilo pribaviti mišljenje zainteresirane javnosti, odnosno uključiti korisnike, dionike sustava u izradu nacrta dokumenta. Svi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi pažljivo su proučeni, te u skladu sa mogućnostima opet transparentno i javno objavljeno uključeni u nacrt prijedloga dokumenta.

Hvala U ime kluba SDP-a želim odmah uvodno istaknuti da ćemo podržati i izvješće i plan aktivnosti. Kako je već zamjenik ministra izvijestio Godišnjim provedbenim planom za 2012. godinu bila je predviđena provedba 280 statističkih istraživanja i 58 projekata u 18 ovlaštenih tijela. Sva su planirana istraživanja izvršena u cijelosti osim 2 istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojima je rok za prve rezultate bio nakon predaje ovog izvješća a to je bilo dakle u rujnu prošle godine. Iz izvješća je vidljivo da najveći dio statističkih aktivnosti provodi upravo Državni zavod za statistiku odnosno da na njega otpada 169 statističkih istraživanja te 44 projekta i stručna metodološka rada u godišnjoj i višegodišnjoj dinamici izrade. Također je vidljivo da je rebalansom državnog proračuna Državni zavod za statistiku u referentnoj godini potrošio 712 tisuća kuna manje od prvotnog predviđenog plana ono što upada u oči u samom izvješću činjenica je da Državni zavod za statistiku ima 142 djelatnika, odnosno državna službenika i namještenika manje nego što je predviđeno uredbom. pod znakom upitnika jer iz izvješća zaista nije razvidno da li je uredba preveć ekstenzivno predvidjela broj djelatnika ili je manji broj službenika odlično odradio svoj posao s obzirom baš na činjenicu kako rekoh na početku da su svi planirani projekti i provedeni. S obzirom na to da je u 2012. godini nastavljena harmonizacija hrvatske statistike u skladu sa standardima EU da su daljnja poboljšanja postignuta glede dostupnosti podataka preko internetskih stranica Državnog zavoda za statistiku, da je nastavljeno unapređivanje u području statistika cijena, pariteta kupovne moći, nacionalnih računa, statistike tržišta rada, socijalne skrbi, obrazovanja, inovacija i poljoprivrede klub SDP-a će podržati ovo izvješće. Sva istraživanja su provedena sukladno uredbama EU i podaci se obrađuju i šalju u EUROSTAT. Zadovoljeni su zahtjevi UN-a za statističkim pokazateljima, a dodatno su provedeni i projekti iz područja statistike stočarstva i agromonetarne statistike koji čak ni ovim godišnjim planom prije toga usvojenim nisu bili predviđeni. Svi podaci su redovito objavljeni sukladno programu publiciranja i kalendaru objavljivanja statističkih podataka što je neobično važno za sve korisnike Državnog zavoda za statistiku. Stoga sam mišljenja da Državni zavod za statistiku ispunjava svoj glavni zadatak u vidu osiguranja korisnicima pouzdanog izvora za donošenje odluka i usklađivanja stavova na temelju činjenica te da se vodi načelima UN-a, a to su načela relevantnosti, nepristranosti, pouzdanosti, transparentnosti, stručne neovisnosti i javne odgovornosti. Plan za 2014. godinu i napomenut ću samo da je Hrvatski sabor prošle godine usvojio Plan programa aktivnosti za 4-godišnje razdoblje i plan koji imamo pred sobom je zapravo u okviru toga plan za drugu po redu statističku godinu. Ono što bih istaknula i ovom prilikom jeste da su statistički podaci, a to su i neke današnje rasprave pokazale kako o monetarnoj politici tako i o državnim potporama, neophodni da bismo formulirali javne politike kako ove koje sam navela tako i one koje građani osjete na svojoj koži u svakodnevnom životu kao što su ekonomska, odnosno industrijska, zdravstvena, socijalna. I naravno podaci su nam potrebni kako bismo mjerili njihove učinke i kako bismo

koje su pak nužne i za kreiranje demografske politike, a koliko sam nedavno razumjela mislim da bismo do kraja godine trebali imati i Strategiju demografske politike. Plan predviđa i podatke relevantne za kreiranje regionalne razvojne politike, politike rada i zapošljavanja, javnog zdravstva pa sve do podataka koji su važni za proračunsko planiranje, izračun statistike javnih financije, statistike javnog duga i deficita te objavu indeksa potrošačkih cijena odnosno uvjerenja Kako je zamjenik ministra već istaknuo plan predviđa ukupno 300 statističkih istraživanja, planirana proračunska sredstva su 121 milijun i 642 tisuće kuna. Smatrajući da se plan temelji na usvojenom 4-godišnjem planu, potrebama korisnika ali i zahtjevima EU klub SDP-a će to podržati. Hvala vam. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite.

Hvala poštovana potpredsjednice, zamjeniče ministra, ravnatelju Državnog zavoda, kolegice i kolege. Pa Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2012. godinu će klub HDZ-a podržati. Državni zavod za statistiku glavni je nositelj i koordinator sustava službene statistike. Sukladno Zakonu o statistici te u skladu s međunarodnim preporukama i standardima koji odgovaraju načelima UN-a i načelima Europske statistike naš zavod kvalitetno obavlja svoj zadatak. Posebno kad vidimo da je uredbom predviđeno da u zavodu bude zaposleno 723 državna službenika i namještenika, a sa zadnjim danom ovog izvještajnog razdoblja je zaposleno 581 i kao žena ne mogu propustiti reći da čak gotovo gotovo 80% su upravo žene. Prilikom dobivanja sredstava iz državnog proračuna uskraćeni su za oko 700 tisuća kuna i opet su sva planiranja i istraživanja izvršena u cijelosti. Svrha i razlog postojanja te razvoj statističkog sustava treba biti usmjeren sadašnjim i budućim korisnicima kako bi što kvalitetnije zadovoljili njihove potrebe. Zato posebno pohvaljujemo ono poboljšanje postojećih i razvoj novih pokazatelja iz područja statistike a ja s obzirom da sam iz Dalmacije moram pohvaliti statistike turizma sa strane ponude i potražnje. Prema godišnjem provedbenom planu 2012.bilo je planirano između ostalog i provesti ukupno deset istraživanja i 2 višegodišnja projekta za tržište rada. Sva planirana istraživanja su provedena u cijelosti i zadanim rokovima. Međutim, kao što smo rekli, statistička istraživanja nisu sama sebi svrha. Ta istraživanja su trebala Vladi RH biti putokaz u kojem smjeru ići na tržištu rada ali očito da Vlada ili ne čuje ili ne vidi što nam te brojke koje su katastrofalne pokazuju. Naime i danas nakon više od godinu dana stopa nezaposlenosti je sve veća. Iako je stopa u eurozoni 12,1% a na razini 28 članica EU 10,9% u našoj zemlji je čak 21,6%. Još je tragičnija brojka koja se odnosi na stopu nezaposlenih mladih. Dok Njemačka i Austrija imaju 7 odnosno 8% u RH je to gotovo 50%. Po broju nezaposlenih sve smo bliži Grčkoj ili Španjolskoj prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2014.će također Klub HDZ-a podržati. Najprije možemo pohvaliti vrijeme kada je ovaj prijedlog došao na dnevni red i raspravu u Saboru. Godišnji provedbeni plan za 2012.se donio u listopadu 2012.onaj za 2013.u travnju a evo ovaj imamo već početkom veljače. Program se temelji na potrebama korisnika ali i zahtjevima EU. U godišnjem provedbenom planu primijenjena je ista struktura koja se primjenjivala i pri izradi programa statističkih aktivnosti RH od 2013.-2017. Veseli nas da konačno je došlo vrijeme da se publicira i popis stanovništva, kućanstva i stanova iz 2011. Ali bilo bi jako dobro kada bi i područne jedinice mogle raditi publikacije na županijskoj ili regionalnoj razini. Uz brojna izvješća i istraživanja a planira se ukupno oko 300 statističkih istraživanja pored onih o zaposlenima i plaća anketama o potrošnji kućanstva, indeksu potrošačkih cijena i slično u RH nema podatka o životnom standardu, hrvatskim gradovima ili pak regijama. Nitko se time ne bavi osim povremeno novinari. Koji je najskupljiji a koji najjeftiniji grad u Hrvatskoj? Ne zna se gdje je najskupljiji odvoz otpada ili pak cijena vrtića a da ne govorimo o potrošačkoj košarici, a riječ je o podacima koji bi trebali biti osnova za bilo kakva daljnja istraživanja na kojima se treba bazirati socijalna, demografska i ekonomska politika te koja bi trebala koristiti ministarstva i instituti. Ranije nezavisni hrvatski sindikat radio potrošačku košaricu, no oni kažu da se struktura stanovništva promijenila. Košarica se nekoć radila po četveročlanoj obitelji a sada je prosječna tročlana obitelj a i prehrambene navike su se promijenile. Nemaju ove podatke ni u ekonomskom institutu iako svi znaju da ovakve podatke imaju druge zemlje i da smo ih i mi nekoć imali. Danas nažalost u Hrvatskoj na našem ekonomskom institutu radije se bave temama kao npr. proračunski deficit, ponuda novca, inflacija, slučaj Pakistan. Stoga razmotrite ovu primjedbu i uvrstite i ovaj prijedlog istraživanja u svoj plan bar u 2015.godini. I na kraju Klub HDZ-a će podržati i ovo izvješće za 2012.te plan za 2014. Međutim Međutim iskoristit ćemo ovu priliku i poručiti Vladi da naprave sve kako naš Zavod za statistiku bi bilježio što pozitivnije pokazatelje i kako u EU ne bi bili na začelju tablica kao loš primjer prema Grčkoj prema kojoj iz dana u dan sve više idemo. Hvala ovo izvješće statističko i plan statističkih aktivnosti. čak se i mogu s vama usuglasiti da bi bilo dobro raditi potrošačku košaricu, da budemo što jasniji, kako bi se reklo transparentniji, da znamo ono što je životno. Ono zbog čega mi je drago da ćete podržati ovo izvješće je između ostalog zato šta je 21.lipnja 2012.godine a i prošle godine usklađen tromjesečni BDP za razdoblje od prvog tromjesečja 2000. do prvog tromjesečja 2012.i mi smo sada ubiti i sa novim usklađenjem sa međunarodnim odnosno sa EUROSTAT-om dobili i situaciju da deficit o kojemu stalno govorite uz nezaposlene da ova Vlada ne zna raditi puno manje nego što smo mi dobili kad smo usklađivali sa EUROSTAT-om dakle vi ste nama ostavili deficit 2011.godine od 24 milijarde odnosno 7,8% po novoj metodologiji čime samo pokazujemo da ovo smanjenje pa neovisno i o samom ulasku u proceduru prekomjernog deficita ova Hrvatska Vlada zna kako smanjivat sa samo sam vas htio podsjetit da ste nam ostavili 7,8% deficita. vaša Vlada preuzela vlast 2011.stopa nezaposlenosti je bila 13,9% sada je 21,6%. Ostavili smo vam 238 tisuća nezaposlenih a mi danas imamo 380 tisuća. Ako se ne varam vaš odnosno naš današnji premijer je rekao da je vaš posao osigurati svim onim nezaposlenima posao. Ne znam tko tu nije odradio svoj posao. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I u ime kluba zastupnika HNS-a kolega Jozo Radoš. Izvolite. Gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra kao i gospodine ravnatelj, kolegice i kolege. Evo, dolazeći ovdje na govornicu maloprije kolegica Juričev-Martinčev reče da je ovo tema za plavuše. Ja definitivno nisam plavuša, samo tako izgledam. Ali to što kolegica reče zapravo govori o tome kako se mi odnosimo prema statistici. Iz svih tih godina, više od 5 stotina ljudi i više od 100 milijuna kuna utrošenih sredstava, zapravo nama je bilo više-manje nepotrebno jer statistiku i njene njene doprinose i moguće koristi od njih zapravo nismo znali iskorištavati. Pa se kod nas kaže da je statistika točan broj netočnih podataka ili netočan broj točnih podataka, a mogao bi on biti i točan broj i točnih podataka, ali uvijek je bio, kriva interpretacija, netočna interpretacija točnog zbroja točnih podataka ili tako nešto. A statistika je zapravo vrlo važna i ako se zna koristiti onda se ne bi moglo događati da kolegica kaže da je 330 tisuća nezaposlenih, a zaboravi onih 120 tisuća koji su k'o fol bili zaposleni, a nisu primali plaću. Kako je to moguće? Da li je to moguće da postoji uopće takva kategorija i da li je statistika koja ne obuhvaća tih 120 radnika koji su de facto nezaposleni jer rade, a ne primaju plaću što je još gore, njih bi možda trebalo računati dva puta pa bi onda to bilo 120 puta 2, 240, itd., jel? Da imamo dobar odnos prema statistici onda ne bi bilo spora da li je deficit proračuna bio 7,9 kad je HDZ izgubio izgubio vlast ili je bio 5,2. Ne bi bilo spora oko toga pa onda ne bi moglo biti spora ni oko toga koliki je sada deficit, pa onda ne bi moglo biti spora ni oko toga zašto je danas takav javni dug jer bi on morao nužno proizlaziti iz takvog visokog deficita i velikog javnoga duga. Ali naš odnos prema statistici je takav da mi uvijek statistiku koristimo samo onda kako nama treba i kako nama treba pa je onda logično da se onda ta statistika i njeni potencijali ne koriste kako treba. Ovdje se navodi kako statistika kao djelatnost, pogotovo ova službena statistika postigla na načelima neovisnosti, nepristranosti, a meni su možda čak i važniji ovi kriteriji kvalitete statističkih izvješća, a to su pravodobnost, jasnoća, dostupnost i što je osobito važno usporedivost. Naime, ako neki podatak nije jasan i ako nije usporediv sa nekim drugim podatkom, onda postoji prostor za manipulaciju, interpretaciju, kriva tumačenja, u konačnici zapravo izbjegavanje istine pa onda i izbjegavanje odgovornosti. Primjerice, naši proračuni zadnjih 20 godina, teško je koji usporediv sa drugim zato što su svi rađeni na neki drugi način, stalno se mijenja neki i ustroj državnih tijela i struktura proračuna, način izvješćivanja, treća razina, četvrta razina tako da zapravo gotovo je nemoguće pratiti jedan proračun u odnosu na drugi, a često puta niti rebalans proračuna nije moguće pratiti u odnosu na izvorni proračun jer je on rađen po nekoj drugoj metodologiji, dakle takvi podaci koji nisu statistika, ali jesu vrlo važni službeni dokumenti, nisu usporedivi jedni sa drugim tu se onda pojavljuje naravno problem. I to je dakle dio naših poteškoća jer ne znamo na pravi način koristiti podatke pa onda postoji prostor za manipulaciju, a manipulacija naravno uvijek može biti i prikazivanje neistinitim i onoga što je istinito i obrnuto. obrnuto. EU će nam svakako pomoći jer je ona statistici dala vrlo značajno mjesto jer statistika pomaže da se donose odgovarajuće dobre odluke, ona je podloga, naravno ona može biti korisna i sa drugih aspekata, ali možda je najvažnija dimenzija i karakteristika statistike to što bi trebala omogućiti uvid u pravo stanje i temeljem toga donošenje pravih odluka. U Hrvatskom saboru nikada nismo donijeli zakon o tome kako bi se trebala provoditi statistika. Ja se toga zakona ne sjećam. Međutim, prvih 20 akata koje smo dobili od EU kada smo postali članica, 3 su se ticala o tome kako se statistika mora raditi. Ne može se statistika raditi kako tko hoće jer tada se otvori prostor manipulacije i sada kada pogledate ovo što se ovdje može pročitati iz ovih dokumenata. Postoje dakle uredbe Europskog parlamenta i vijeća, najviši zakonodavni akti EU koji govore o tome kako se treba raditi neka statistika. Pa imate Uredbu o statistici migracija, Uredbu o plaćama i cijeni rada, o statistici plaća i cijeni rada, dakle najviši zakonodavni akt Europskog Imate Uredbu o statistici strukovnog usavršavanja, imate Statistiku o poslovanju stranih poduzeća, podružnice stranih poduzeća u zemlji članice EU, imate Uredbu o kratkoročnoj statistici, Uredbu o informacijskom društvu, Uredbu o statistici turizma, itd. To govori o tome koliko je važna statistika i nadam se da ćemo mi, eto donositi svoje zakone o tome kako se provode statistike jer ih do sada nismo donosili, ali ćemo koristeći ove europske zakone imati bolju statistiku pa se nadam da ćemo ju i bolje koristiti. Osim naravno tih najviših zakonodavnih akata, ima ih veliki broj, gotovo za svako područje statistike postoji poseban zakonodavni akt kako se ta statistika radi da bi se izbjegle manipulacije, kriva tumačenja, da bi se omogućila, sugerirala najbolja upotreba tih statističkih podataka. Postoje naravno i niži provedbeni dokumenti EUROSTAT-a na koji se jednim dijelom oslanja i naš DZS kada radi naša statistička radi naša statistička izvješća u skladu sa preporukama EUROSTAT-a, pa ima posebni dokumenti kako se to radi. Pretpostavljam da naš DZS imao takove podatke, oni su imali nekakvu metodologiju primjene i provođenja statističkih istraživanja, pretpostavljam da jesu, bilo bi gotovo nemoguće da su radili relativno kvalitetno po mojoj ocjeni proteklih godina, ali sigurno će i ti dokumenti EUROSTAT-a, a pogotovo ovi najviši zakonodavni akti EU parlamenta i Vijeća pomoći da naša statistika bude bolja, pa se nadam da će onda i naše rasprave i naš uvid u ono što se dogodilo, što se događa biti bolji pa će biti manje prostora za manipulaciju i krivu prezentaciju vlastitoga političkoga rada što je jedna od legitimnih elemenata politike ali trebalo bi ju što je moguće više izbjegavati. To su razlozi zašto će klub HNS-a podržati Godišnje izvješće o izvršenju provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2012.godinu, a plan statističkih aktivnosti za 2014.godinu jest dokument na kojem se detaljno navode svi programi u kojem nema na neki način te detaljne analize, procedura, uvjeta itd. ali isto jedan vrlo koristan dokumenat bez popratnih objašnjenja.

Moram reći kolegi Radošu da sam se prvo željela osvrnuti na onaj diskriminativni moment i seksistički iako zapravo nije tako zvučalo, vjerojatno sam trebala replicirati kolegici Juričev-Martinčev ali sam to prečula nekako, ali vezano za teme o kojima raspravljaju plavuše. o tome raspravljaju li crnke ili plavuše, sjedokosi ili plavokosi muškarci o ovoj temi ja ne vjerujem da će ona biti kao ni mnoge druge teme u hrvatskom javnom diskursu obrađivane s puno više pozornosti ni u godinama koje nam dolaze. Još na nešto sam se željela osvrnuti, vi ste rekli da mi u RH nemamo zakon koji određuje kako bi se statistika trebala razvijati. Ja bi samo podsjetila da je Hrvatski sabor donio Strategiju razvitka statistike do 2022.godine i da imamo Provedbeni plan četverogodišnji do 2017.godine statističkih aktivnosti tako da mislim da tako da mislim da sam DZS i Ministarstvo znanosti kojem je Zavod subordiniran itekako puno ozbiljnije puno pristupaju ovoj problematici nego što to čine pa i kolege u Saboru pa i cjelokupna javnost. Hvala. **Zgrebec, Dragica Kolegice Mulić ja se ne slažem sa vama, ja sam siguran da će statistika u Hrvatskoj i naš odnos prema statistici sigurno biti bolji i plodonosniji i da ćemo znati koristiti statistiku bolje. Možda i vi tako mislite samo ste mislili na vrijeme kada će to doći, nadam se da to vrijeme neće biti dugo zato što je šteta da se ti podaci koji su zapravo znanstveno. Matematička statistika je znanstvena djelatnost, ekonomska statistika tako pa i ova službena statistika počiva na znanosti i šteta je da se ti podaci koje ona daje, a koje omogućavaju i donošenje pravih odluka pa nadam se i pomažu da se izbjegnu neke nepotrebne rasprave da ćemo mi ipak u to vrijeme ući. A činjenica da vi kao plavuša tako kompetentno govorite o statistici ipak budi nadu da to vrijeme neće trajati tako dugo. Svaku večer završimo sa malo humora. Zamjenik ministra gospodin Saša Zelenika, završna riječ. ja bih zahvalio svim klubovima zastupnika koji će podržati ova izvješća. Samo par još opaski na osnovu diskusije. Dakle jedno od obveza koje smo preuzeli u pristupnim pregovorima sa EU je bila ta da od 2009.do 2012.povećamo broj zaposlenika u Zavodu što se i zbog ekonomske situacije nije desilo tako da smo trebali broj zaposlenika u Zavodu poveća za 100 kažem do 2012.znači prije u prošlom mandatu čime bi bili dostigli negdje prosjek otprilike broja zaposlenika u Zavodu u odnosu na broj stanovnika koji je trenutačno u zemljama članicama EU. Što se tiče zakonske podloge zakon postoji. Dakle Zakon o službenoj statistici postoji, donesen je 2003.i mijenjan 2009.i 2012.temelji se na metodologijama UN-a, a onda EU razrađuje način implementacije koje mi preuzimamo. Sve više se usklađujemo sa i metodologijom i načinom tumačenja kakvu provodi EUROSTAT tako da su naši podaci sve usklađeniji, sve usporediviji barem sa zemljama članicama EU i stoga se jako puno da iščitati i naučiti. S te strane je značajno da su u novije vrijeme to je također nešto što praktički par mjeseci na snazi, sirovi podaci naravno anonimizirani, dostupni barem u znanstvene svrhe. Tako da ne samo da se rezultati analiza državnog Zavod nego i podaci prikupljeni mogu koristiti u znanstvene svrhe i dostupni su za nekakva druga istraživanja koja nisu samo u djelokrugu rada državnog Zavoda i pridruženih institucija. Ovdje je spomenuta i potrošačka košarica i druge neke analize djelomično se provode. U dijalogu sa socijalnim partnerima će se pokušati to još još sustavnije i provoditi i obrađivati, a sve opet kažem da bi stvarno na osnovu točnih podataka mogli donositi točne zaključke. Znači, to je ono što se na engleskom zove …/Govornik govori engleski, ne na temelju činjenica a vidimo svi da nam to je boljka, da često na osnovu ne najpouzdanijih informacija onda donosimo zaključke. A kažem to se ubrzano mijenja, stvarno se veliki pomaci pa i kroz ovu strategiju koju je kolegica spomenula i četverogodišnji plan aktivnosti Državnog zavoda stvarno se ubrzano mijenja i tako da ćemo svi pa naravno i ovaj Visoki dom onda puno kažem utemeljenije imati podloge za svoje odluke. Hvala. i izvješća o obavljenim revizijama i onda po redu revizije koje su u dnevnom redu. Hvala lijepa i laku noć!